Prelazimo na sljedeću točku dnevnoga reda - Prijedlog odluke o proglašenju 22. veljače Danom hrvatske glagoljice i glagoljaštva Predlagatelj je Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu na temelju članka 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Pozivam predstavnicu predlagatelja, predsjedniku Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu poštovanu kolegicu Vesnu Bedeković da nam da dodatno obrazloženje Prijedloga odluke. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo kratko ću. Dakle, aktom od 20. prosinca 2018. godine predsjednik Hrvatskoga sabora Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu uputio je inicijativu Instituta za hrvatski za hrvatski jezik i jezikoslovlje za proglašenje 22. veljače Danom hrvatske glagoljice, a podnositelj inicijative je kao potporu prijedlogu za proglašenje ovoga dana priložio i pismo potpore Predsjednici Republike Hrvatske, ministrici kulture i ministrici znanosti i obrazovanja. Podnositelj inicijative važnost proglašenja 22. veljače Danom hrvatske glagoljice veže naravno uz datum tiskanja prve hrvatske knjige Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483. 1483. godine što je zapravo i prva tiskana hrvatska knjiga, a ujedno i prvi Misal u Europi koji nije tiskan latinicom i latinskim jezikom i ta hrvatska inkunabula otisnuta je dvobojno crveno i crnom bojom i to valja naglasiti samo 28 godina nakon tiskanja Gutenbergove Biblije naravno da je taj hrvatski prvotisak važan i zbog toga što nam dokazuje da su Hrvati već u 15. stoljeću bili izrazito razvijeni u društvenom, gospodarskom i kulturnom smislu, a naravno hrvatska glagoljica je povijesno hrvatsko pismo i jedan od nezaobilaznih simbola hrvatskog nacionalnog identiteta i višestoljetne uljudbe na temelju kojega i danas imamo prepoznatljivi i jedinstveni identitet kako u Europi tako i u svijetu. I naravno Odbor je ovu inicijativu raspravio na svojoj sjednici 30. siječnja ove godine. Smatra da je riječ doista o jednoj hvale vrijednog inicijativi koja za cilj ima promicati vrijednost hrvatskog glagoljaškog pisma koju naravno Odbor dakle, svi članovi Odbora su jednoglasno poduprli. I u raspravi je istaknuto kako bi se naziv Odluke o proglašenju 22. veljače Danom hrvatske glagoljice trebao upotpuniti na način da stoji u Odluci: „Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva“ čime bi se na jedinstven način naglasila vrijednost hrvatske uglate glagoljice kao specifične za naše prostore i naravno uz to još dodatno i hrvatske glagoljaške pismenosti kao važnih odrednica identiteta i posebnosti hrvatskoga naroda. I sukladno tome ovaj smo prijedlog uputili podnositelju inicijative, a to je Institut za hrvatski jezik koji je ovaj prijedlog prihvatio i stoga evo Odbor predlaže da Hrvatski sabor donese Odluku o proglašenju 22. veljače Danom hrvatske glagoljice i Hvala lijepo. Želi li možda izvjestiteljica Odbora uzeti riječ za zakonodavstvo? Ne. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana kolegica Sanja Putica. Izvolite. Hvala podpredsjedniče Hrvatskoga sabora, cjenjene zastupnice i zastupnici ova hvale vrijedna inicijativa koja je upućena na predsjednika Hrvatskoga sabora Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao što smo čuli od kolegice Bedeković, vjerujem od petka ili od danas i cijeloga sabora koliko je važno da od sada obilježavamo i proglasimo baš ovaj dan 22. veljače danom Hrvatske glagoljice i glagoljaštva govori da smo taj datum izabrali neslučajno, vezuje ga se za jedan od najvažnijih datuma hrvatske povijesti, hrvatske kulture, književnosti i pismenosti, datum tiskanja prve hrvatske knjige Misala po zakonu rimskoga dvora iz 1483. 1483. godine koji je prvi Misal u Europi koji nije tiskan latiničnim pismom i latinskim jezikom. Ovim je proglašavanjem nužno još jedanput osvijestiti našu našu prebogatu srednjovjekovnu kulturu tadašnje civilizacijske dosege Hrvata, stupanj kulturne razvijenosti i u konačnosti našega nacionalnoga identiteta. Hrvatsku pismenost općenito uvelike obilježava glagoljično pismo koje se upotrebljava na ovim prostorima do početka 16. stoljeća, a cijeli niz velikih hrvatskih epigrafskih spomenika primjerice Plominski natpis, Valunska ploča, pri čemu ponajviše ističem i Baščansku ploču koja se danas čuva u prostorima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pisani su glagoljicom. Početak glagoljice u Hrvatskoj se vezuje uz pohod i misionarski rad dvojice braće Konstantina i Metoda i njihovih učenika koji su širili glagoljaštvo i bogoslužje na staroslavenskome jeziku, a sam se nastanak glagoljice vezuje uz Hrvatsko tlo, sam nastanak naziva glagoljica vezuje se uz Hrvatsko tlo, jer glagol glagoljati znači i govoriti. Treba reći također kako se smatra da je od tri poznatih tipova glagoljice od kojih su dosad bile poznate obla i uglata, a u zadnje vrijeme i trokutasta, na Hrvatskom je tlu nastala uglata glagoljica i da se posebno su sa tom, tim tipom glagoljice pisale i knjige za bogoslužje, bogoslužje na staroslavenskome jeziku. Nekoliko teorija razrađuje postojanje glagoljice ali ona se uvijek vezuje uz glagoljaše i njihovo bogoslužje. U tom smislu u buduće će obilježavanje ovoga dana podsjećati na duboku ukorijenjenost hrvatske kulture i baštine u glagoljici i glagoljaštvu kao i na činjenicu kako su glagoljica i glagoljaši iznimno važan dio hrvatskoga identiteta. Hvala vam lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanoj kolegici Sanji Putici. Poštovana kolega Marko Vučetić, nije nazočan. Poštovani kolega Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, izvolite kolega Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, moram reći da je dodavanje glagoljaštva u ovaj, u ovaj prijedlog malo i dvojbeno. Kolegice Bedeković, mogu li? te hibridne inačice nastale karakterističnim preplitanjem prethodnih dvaju jezičkih tipova. djelo akademika Stjepana Damjanovića u studiji Hrvatski srednjovjekovni tekstovi, tri pisma i tri jezika, koje je tiskala Matica Hrvatska, a koja kaže da je Hrvatska srednjovjekovna kultura bila tropismena i trojezična jer su tekstovi pisani latinicom, glagoljicom i čirilicom. Latinica je po njemu najstarije pismo kad je riječ o hrvatskim prostorima, ali najstariji tekstovi pisani hrvatskim jezikom ostvareni su glagoljicom i to još u 10. stoljeću. Što se tiče tekstova pisanih, dakle glagoljicom i datuma koji smo, koji je po prijedlogu predlagatelja odabran za ovaj dan govori se o Misalu po zakonu rimskog dvora iz 1483. godine, međutim činjenica je da postoji stariji, stariji dokumenti koji se mogu također na neki način obilježavati, za mene osobno najvažniji je Povaljska listina kao najstariji sačuvani dokument pisan hrvatskom ćirilicom iz 1. prosinca 1250. godine, dakle 180 godina prije ovoga dokumenta dokumenta prema kojem bi obilježili dan. Dakle, ako govorimo o glagoljaštvu onda ne možemo, glagoljica i glagoljaštvo nisu sinonimi, prvi put tiskano na glagoljici, ali glagoljaštvo obuhvaća i nešto, nešto šire. Dakle, kao što ime toj ispravi govori ona je nastala na otoku Braču, nađena je u mjestu Povlja i to sasvim slučajno jer je promatrač primijetio neobične znakove na predmetu koje je domaćica koristila za potpirivanje vatre na ognjištu. Ona je posljedovna isprava Benediktinskog samostana Sv. Ivana Krstitelja u Povljima na otoku Braču i napisana na pergamentu hrvatskog ćirilicom tzv. bosančicom 1. prosinca 1250. godine, a danas se čuva u župnom uredu u Pučišćima na Braču, kamo je dospjela s arhivom Povaljskoga samostana što su ga za sobom u Pučišća kao svoje novo obitavalište donijeli posljednji Povaljski redovnici iz 19. stoljeća. od najstarijih hrvatskih jezičnih i kulturno povijesnih spomenika koji nam svojim opsegom i sadržajem posredno pruža niz zanimljivih uvida u razne životne aspekte, prostora i vremena gdje je nastala i naravno radi se o nezaobilaznom izvoru proučavanja raznih humanističkih znanosti. Dakle, dodavanje glagoljaštva u odluku kako je sad predložena nije baš u potpunosti, u potpunosti ispravno. U tom smislu još ćemo se konzultirati oko podrške ovome prijedlogu zbog prioriteta koji su navedeni, jer smatram osobno je dokument koji sam naveo nešto važniji od ovoga, al to je možda lokal patriotsko samo lokal samo lokal patriotska orijentacija ali u svakom slučaju, dobro je podsjetiti se na temelje i korijene naše pismenosti, što znači glagoljaštvo, koja su pisma naša jer ako smo već imali problem sa ćirilicom prije nekoliko godina, dobro je podsjetiti se da naši preci nisu imali s time problem prije skoro 900 g., da smo to uredno proslavljali i da ako govorimo o povijesnim činjenicama i povijesnim aspektima, da nije sve tako jednostavno kao što na prvi pogled izgleda, dakle da li je to 1400- i neke ili 1200. i neka, dobro je postaviti pitanje gdje ako ne u ovome Saboru. Zahvaljujem. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Bauku. Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovane kolega Ante Babić. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo poštovane kolegice i kolege, možda bih mogao odmah na početku nešto kazati g. Bauku da nema dvojbi pa bih onda mogao se sjetiti Baščanske ploče koja je bila puno, puno prije pa bi to se moglo i od tog vremena uzeti ali zapravo je ovaj prvi tiskani misal kao takav je zapravo od 22. veljače i mislim da je to pravedno. Ja ovom prilikom pozdravljam inicijativu predsjednika Hrvatskog sabora a vezano za njegovo obrazloženje da 22. veljače bude Danom hrvatske glagoljice i kao što kaže kolega Bedeković, i glagoljaštva i u svom obrazloženju zapravo on govori o prvoj hrvatskoj knjizi Misala po zakonu kao što je rekla kolegica Putica, Rimskog dvora iz 1483. g., dakle nekih 20-ak godina nakon Gutenbergove Biblije. Dakle, to je prva hrvatska tiskana knjiga i zbog toga je to značajan datum ali zato je evo i važna odrednica identiteta i posebnosti hrvatskog naroda. Pa evo samo nekoliko znanstveno utvrđenih podataka vezanih za glagoljicu od jednog vrsnog poznavatelja glagoljice, prof. emeritusa g. Lapajna iz Splita pa ću vam reći koliko je to zapravo interesantno i zanimljivo. Zapravo današnji vjernici kada govore o liturgiji i bogoslužju ne znaju da je do prije II. Vatikanskog koncila vezanog za konstituciju o bogoslužju koji se '62. do '65. g., zapravo bogoslužje počinjalo …/Govornik govori latinski./… tako i u Pučišću na Braču a završavalo je govori latinski./… dakle tada uglavnom na latinskom jeziku. Samo u rijetkim župama koje su vodili popi glagoljaši a oni su ovdje, govorimo o pejorativnom djelu popa glagoljaša a to su zapravo bile fratarske župe, bogoslužje se vršilo na svom jeziku. Da Hrvati mogu slaviti liturgiju na svom jeziku odnosno od najstarijih povijesnih vremena, bio je jedan takav primjer u Rimskoj crkvi, Crkva je tada priznavala samo 2 jezika. Latinski i grčki, drugi ne. Dakle jedino se u Hrvatskoj bogoslužje vršilo na glagoljici. Kao autor glagoljice ovdje je već spomenuti solunski redovnik Konstantin koji je tada uzeo zapravo monaško ime Ćiril i tada se nije zvala ćirilica po njemu već kirilovica. kirilovica. Naziv te glagoljice nazvane od glagola „glagoljati“ što znači pričati, to je rekla kolegica Putica. Hrvati su inače to vezali uz tzv. jeronimsku teoriju ili njegovu Vulgatu po prijevodu te Biblije a Franjo Rački je 1861. g. zapravo riješio sve dvojbe po tom pitanju. Najstariji hrvatski glagoljaški spomenici jesu ovdje spomenuta Baščanska ploča čiji je odljev ovdje u Hrvatskom saboru iz 1100. g. i malo poznati a zapravo iznimno, iznimno vrijedni dokumenti, to su Bečki listići koji su zapravo najstariji crkveno-slavenski liturgijski spomenik hrvatske redakcije. Ta hrvatska glagoljica najčešće je u Istri, u Kvarnerskom primorju, Dalmaciji i to u njenom dubokom, dubokom zaleđu i tu su zapravo napravljeni najljepši rukopisi, bilo bi ih šteta ne spomenuti večeras, a radi se o Hrvojevom misalu, radi se o .../Govornik se ne razumije./... evanđelju, o Misalu kneza Novaka ali i o Vinodolskom, Vrbničkom i Krčkom zakoniku kao i statutima raznih redova, bratovština pa i nekim pričama i legendama. Glagoljica se zadržala, ovo je vrlo interesantno, u uporabi među Hrvatima još u prvim počecima 19. st., zapravo sve do tog II. Vatikanskog sabora kada se zapravo liturgija govori na narodnim jezicima. Interesantan je podataka da je tada đakovački biskup J.J. Strossmayer i ovdje spomenuti Franjo Rački koji je zapravo bio zagrebački kanonik i doživotni tajnik JAZU-a su jako radili zapravo sa rimskom kurijom po pitanju statusa i proširenja staroslavenske liturgije međutim tada taj papa Pio IX. nije imao puno razumijevanja odnosno konkretno po tom pitanju ništa nije učinio ali je bitno i ovo je bitno za naglasiti, volio bi da to ostane upisano, da je na II. Vatikanskom koncilu zapravo glagoljica poslužila kao presedan za uvođenje živih narodnih jezika u katoličku liturgiju po rimskom obredu. Zapravo taj opstanak glagoljaškog pisma i staroslavenske liturgije kroz stoljeća trebamo i možemo zahvaliti velikom maru i ljubavi domaćih popova glagoljaša. Ovo je trenutak i zato sam se posebno javio jer to moram istaći a popovi glagoljaši su ostali najduže na području, na imotskom području i oni su po tome jako značajni, jedan dio je tada išao u Brač i vjerojatno je završio i u Pučišćima kod vas, g. Bauk. Ali su oni i posebno djelovali u tom pastoralnom djelu dakle u Zagvozdu kao najjačem uporištu i tom cijelom djelu Ciste, Dobranja, Lovreča, dakle .../Govornik se ne razumije./... Veliku starinu zagrebačke župe odaje već sam naziv Zagvozd, interesantno je prvo izvješće biskupa makarskog Bartola Kašića iz 1626. g. koji upravo govori o tim popima popima glagoljašima jer je on morao papi Urbanu VII. zapravo i kardinalima zaduženih za provedbu Odluka tridentiskog koncila, dostaviti svoje, svoje izvješće. Isto tako on kaže da osim Župa koje se nalaze na njegovom području, postoje Župe koje opslužuju Braća Svetog Franje i govore starim ilirskih jezikom i u tada nastaju određeni spomenici i Crkve, pogotovo crkvice u Brelima Svetog Stjepana i Svetog Nikole. Postoji izvješće iz 1636. godine, koje govori cjelovitim podacima upravo, upravo na tom, na tom području. Stanje i djelovanje popa glagoljaša iznimno je interesantno za vrijeme Morejskog rata koji je trajao 15 godina, i on je bio na području Dalmacije sve do, do Egeja, i u tom području popi glagoljaši su imali jednu iznimno pastoralnu službu, bavili su se karitativnim radom i opismenjivanjem tog stanovništva, posebice na Imotskom području, i ono što je interesantno da u tih 300 godina vladavine Turaka na tom području, ovo je vrlo interesantan podatak, zahvaljujući tim glagoljašima na tom području, samo je 110 obitelji s područja Imotskoga prešlo na islam, dakle, isključivo zahvaljujući glagoljašima. U 300 godina, samo 110 obitelji. I poslije tursko-mletačkog razgraničenja, te tijekom cijelog 18.-og stoljeća, Zagvozd zapravo ostaje rasadištem i jakim glagoljaškim uporištem .../Govornik se ne razumije./... svećenici proširuju pastoralnu službu na sva okolna mjesta, tada proširuju Lopočiće, Krstatice i Posljednji pop glagoljaš živio je u jednoj župi Svete Ane u Poljicima, zvao se Don Petar Pralas, zato pozdravljam ovu inicijativu predsjednika Sabora i svih onih koji su sudjelovali u tome, jer to, ti časni ljudi i svi oni koji su se bavili glagoljicom, to zaslužuju. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem poštovanom kolegi Ante Babiću. Imamo repliku, poštovani kolega Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Da ne bi bilo da mi nemamo, kako se to kaže, konja za trku, dakle pustinja Blaca na Braču je glagoljaška pustinja, što se tiče dokumenata koji su i spomenika koji su pronađeni, dakle, osim spomenute Poveljske listine, tu je i Poveljski prag, zatim supetarski fragmenti iz 12.-og stoljeća, Zmajeva špilja između Bola i Murvice, i naravno redovnička pustinja Blaca koju smo već spomenuli. Dakle, iako je ponoć, jasno je da ova tema zaslužuje da barem mi koji dolazimo iz tih krajeva dodatno to spomenemo, osvijestimo i ostalima. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani kolega Babić. Mletačke Republike, dakle, zbjegovi ljudi iz dijela Bosne i Hercegovine, i Dalmacije, a ne možete zaobići Imotsko područje, su bježali preko mora. Prvi otok im je bio Brač, i tako su došli i u Pučišća, i u pustinju Blaca. Ne kažem, vjerojatno je bilo i onih sa Brača koji su se bavili time ili su možda bili u određenim redovima kao što ste vi rekli tada i na otoku Braču. Zahvaljujem poštovanom kolegi Babiću na odgovoru. Sa ovime smo iscrpili sve rasprave. Zaključujem raspravu. Još jednom zahvaljujem predsjednici Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, poštovanoj kolegici Vesni Bedeković na obrazloženju prijedloga ove odluke. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. Poštovane kolegice i kolege, s ovime smo iscrpili sve točke dnevnog reda predviđene za današnji dan, Hvala lijepo i ugodan ostatak večeri.